шановні народні депутати та гості Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую, після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати її до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові реєструватися? Готові реєструватися? Шановні колеги, прошу реєструватися. 10:03:35 залі зареєстровано 116 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України бере участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів. Прошу привітати. (Оплески) Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". На засіданні Погоджувальної ради була ухвалена пропозиція депутатських фракцій і груп про заслуховування на "годині запитань до Уряду" інформації Кабінету Міністрів України про стан охорони державного кордону України з Республікою Білорусь та протидії потенційній кризі на державному кордоні України з нелегальними мігрантами. Шановні колеги, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду": доповідь міністра внутрішніх справ України з визначеної тематики – до 20 хвилин, відповіді доповідача на запитання від депутатських фракцій і груп – до 21 хвилини, відповіді Прем'єр-міністра та членів уряду на запитання від народних депутатів України – до 20 хвилин. Заперечень не буде, тоді... Шановні колеги, на трибуну для доповіді запрошується міністр внутрішніх справ України Денис Анатолійович Монастирський. Будь ласка, Денисе Анатолійовичу, 20 хвилин.

Шановні українці, влаштована Росією міграційна криза на польсько-білоруському, польсько-литовському кордоні сьогодні триває. всьому світі нарешті зрозуміли, що ця криза створена штучно і нею керують спецслужби країни-агресора Тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон Польщі під супроводом білоруських військових. Ми це бачили на десятках відео, які щодня оприлюднюють люди, які знаходяться там. На цей час вже постраждало 12 польських правоохоронців і прикордонників. Але це лише перший етап цієї спецоперації. Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, в першу чергу країн ЄС та НАТО. Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну та завдати максимальної репутаційної шкоди як Європейському Союзу, так і нашій державі. Отже, ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів. До підготовки до цієї ситуації ми готуємося системно та ґрунтовно, будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільноту. Запевняю всіх присутніх, ситуація на кордоні з Республікою Білорусь, протяжність якої 1 тисяча 84 кілометри, сьогодні контрольована та стабільна. Наше ключове завдання – стримати і зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію України. В чіткій координації з українськими розвідувальними органами ми вже прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії дій мігрантів, спланувати застосування наших сил і засобів. Прошу подивитись відповідний слайд. Отже, протяжність кордону України з Республікою Білорусь дорівнює 1 тисячі 84 кілометрам, що дорівнює майже повній протяжності кордону Республіки Білорусь з усіма країнами Європейського Союзу. Так, з Республікою Польщею це майже 400 кілометрів, з Литвою – 679 кілометрів, з Латвією – 173 кілометри. У нас з ними найдовша ділянка кордону. Сьогодні ми визначили до десяти потенційно вразливих ділянок, загальна протяжність яких складає близько 270 кілометрів. З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання Ради національної безпеки та оборони під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Чітко визначені напрямки і сили, і засоби, які необхідні для адекватного реагування на даний виклик. Що зроблено конкретно? Здійснено оперативне обстеження, паспортизацію прикордонної території з точки зору об'єктивної обстановки та ризиків, а також визначені найбільш вразливі ділянки державного кордону. Залучено до чергувань авіацію Міністерства внутрішніх справ – це до 15 вертольотів, 2 літаки, 44 безпілотних літальних апарати. Проведено командно-штабні навчання на минулому тижні… на цьому тижні, де відпрацьовано можливі сценарії розвитку ситуації, опрацьовано різні варіанти. Вже за два тижні відбудуться польові навчання спільно з Міністерством оборони, з іншими силами і засобами для того, щоби відпрацювати на землі, на кордоні конкретні сценарії можливої протидії масовому напливу мігрантів. Сьогодні за моїм наказом задіяні оперативні резерви Національної гвардії та Національної поліції. До охорони державного кордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття державного кордону. Так, перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників і правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю. Мною проведена достатня кількість нарад. Керівники центральних органів виконавчої влади, Національної поліції, гвардії, прикордонники працюють на кордоні, безпосередньо щодня передивляються, передивляються, як працюють їхні сили поблизу кордону. Наведу приклад, що наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1 тисячі 84 кілометрів державного кордону. Наша мета – визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили. Протягом від 30 до 60 хвилин це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів мають бути перекинуті необхідні сили і засоби. Сьогодні буде урядом створено міжвідомчий координаційний штаб протидії відповідній кризі. Він вже розпочав свою роботу, і сьогодні буде визначений чітко його склад. Визначені розміщення базових таборів додаткових сил і засобів. І тут ми спільно діємо з місцевою владою, за що окремо хочу подякувати губернаторам, головам державних адміністрацій прикордонних областей. Розроблений комплекс превентивних заходів для недопущення провокацій, зокрема щодо своєчасного виявлення і нейтралізації підбурювачів, провідників, інших підозрілих осіб тощо. Цю діяльність ми здійснюємо разом з з нашими розвідувальними органами та Службою безпеки України. Заплановано проведення спільних навчань, про які я вже сказав, де будуть задіяні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Збройних Сил, підрозділів територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, тобто всіх тих, хто має право і зобов'язаний згідно закону стати на захист державного кордону. Пропаганда країни-агресора ніколи не упустить можливості розіграти карту нагнітання пристрастей у разі негативного розвитку ситуації. Тому особливу увагу ми звертаємо на стратегічні комунікації та готуємо потужну інформаційну кампанію. Громадяни України мають чітко зрозуміти, що відбувається, усвідомлювати всю небезпеку потенційну міграційної кризи, знати, яким чином, кого і як будуть сповіщати у випадку виявлення нелегальних мігрантів в прикордонних районах. Для інформування мігрантів про неприпустимість перетину державного кордону та протиправної поведінки будемо використовувати мобільні пристрої звукопідсилення. Також передбачена розсилка попереджувальних текстових звернень арабською та англійською мовами через українських операторів стільникового зв'язку. Важливою ланкою комунікації з людьми є голови територіальних громад і народні депутати, обрані у відповідних прикордонних виборчих округах і областях. Тому в першу чергу хочу звернутись до вас, колеги, незалежно від партійної приналежності ми маємо об'єднатися в питанні профілактики і захисту державного кордону. До захисту державного кордону ми будемо діяти максимально гуманно, з дотриманням усіх норм міжнародного права щодо нелегальних мігрантів, але не допустимо посягання на життя та здоров'я правоохоронців, а також невмотивованої агресії з боку спеціально задіяних провокаторів. Оцінка всього комплексу ризиків та загроз міграційної кризи спонукає до висновку: у разі необхідності Верховній Раді України потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або або в прикордонних районах відповідних прикордонних областей. Наразі поки що такої потреби немає. Реалізація перелічених вище заходів дозволить нам захистити нашу державу від спровокованої зовні міграційної кризи та нової форми гібридної агресії. Разом з тим, ми повинні розуміти, що сьогодні, по суті, ми фактично намагаємося локалізувати кризову ситуацію на кордоні поодинокими тактичними заходами. Головне, ми маємо розуміти, що надійною протидією цієї агресії є будівництво належного державного кордону України по всій протяжності, в першу чергу кордону з Російською Федерацією, країною-агресором, та Республікою Білорусь. Я думаю, що сьогодні немає жодної людини в Україні, яка не переконалась в тому, що саме надійний державний кордон, побудований інтелектуальний державний кордон з сучасними системами відеоспостереженнями може захистити нас від багатьох нападів, які сьогодні є. Які сучасні кордони в Європі і світі? Хотів би використати також цей час для того, щоб ми дещо подивилися на те, що має бути і яким має бути український кордон. Прошу запустити слайди з фотографією кордонів різних країн: США, Угорщини, Ізраїлю, – для того щоб народні депутати могли краще ознайомитися з цією практикою. Як правило, це суцільний паркан сітки чи дроту з системою відеонагляду, вартові башні через кожні 5-7 кілометрів, на які встановлюються сучасні оптичні і тепловізійні прилади спостереження, які дозволяють бачити все, що відбувається на суміжній з кордоном території. Країни, які мають надвисокий ризик проникнення нелегальних мігрантів з країнами, де йде громадянська війна або населення живе за межею жебрацтва, будують паркани з бетонних плит заввишки до шести метрів, так, як Ізраїль на кордоні з Палестиною, США з Мексикою, Туреччина з Сирією. Але треба визнати, що такі паркани, бетонні паркани, коштують надзвичайно дорого. До того ж вони жодним чином не є запорукою від повномасштабного воєнного вторгнення. Які задачі має вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон і яким він повинен бути? В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора; по-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави; по-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконалися якнайкраще; по-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж усього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту зі стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Що дає можливість ця сигналізація? Фактично сигнал про загрозу перетину державного кордону, а сьогодні сучасні системи відеоспостереження дають можливість моніторити і виділяти об'єкти на відстані від п'яти до п'ятнадцяти кілометрів від від державного кордону вздовж іншої території, виявляти такі об'єкти, сигналізувати прикордонникам, і завдяки швидкісній дорозі, рокадній дорозі, яка буде вздовж державного кордону, впродовж 15 хвилин прибувати на місце ймовірної небезпеки. Фактично таким чином ми зможемо чітко і однозначно визначити і реагувати на будь-які загрози контрабандного характеру, протиправного проникнення кордону, в тому числі масованим пересуванням мігрантів, які сьогодні ми обговорюємо. Вздовж кордону з Російською Федерацією та Білоруссю, які розташовані.... частини ділянки кордону, які розташовані на відкритій місцевості, вбачається доцільним будівництво протитранспортного рову шириною чотири метри і глибиною два метри для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії. Звісно, ми не можемо будувати державний кордон, лише маючи бажання. Ми маємо з вами чітко визначити і закласти в державний бюджет наступного року необхідні кошти для будівництва державного кордону в двох критично важливих ділянках: ділянки з Російською Федерацією і ділянки з Республікою Білорусь. По загальній протяжності з Російською Федерацією по суходолу це складає 1 тисяча 505 кілометрів, з них є 409 кілометрів окупованого кордону, і, я вже сказав, з Республікою Білорусь – це 1 тисяча 84 кілометри, тобто це понад 2 тисячі - 2,5 тисячі кілометрів необхідного будівництва державного кордону. Фактично на сьогоднішній день така робота в облаштуванні, інженерному облаштуванні сучасного українського кордону оцінюється і буде коштувати близько 17 мільярдів гривень на тих ділянках, про які я сказав, а саме кордону з Республікою Білорусь і з Російською Федерацією. З урахуванням того, що розміри контрабанди, які обертаються навколо цих ділянок, обчислюється також десятками мільярдів гривень, я думаю, що це абсолютно логічна інвестиція сьогодні і зараз. ми це зможемо зробити вже протягом наступного року ці дві ділянки. Я звертаюсь до вас, шановні колеги, в тому, щоби в наступному бюджеті на 2022 рік, а скоро буде друге читання цього документа, ви передбачили необхідні кошти для облаштування державного кордону. Саме це є запорукою того, що ми будемо у безпеці, наші громадяни будуть відчувати захищеність, і ми будемо розуміти, що українська держава має надійні кордони. Дякую вам за увагу. Дякую, шановні колеги. Переходимо до запитань до міністра внутрішніх справ України від депутатських фракцій і груп. Шановні колеги, прошу записатися на запитання.

Шановний пане міністре, шановні члени Кабінету Міністрів, колеги і, головне, наші виборці, дивіться, які подвійні стандарти сьогодні лунають з цієї трибуни. Ви нам розказуєте про певні обмеження з Білоруссю, а скажіть, які ви будете робити обмеження, коли ви будете імпортувати звідти електроенергію? Це раз. Ви не думали про те, що Білорусь – це у нас один з ключових торгово-економічних і зовнішньоекономічних партнерів? Дивіться, при вас, при вашій владі в цьому році експорт в Білорусь зріс на 13 відсотків, імпорт на 58,8 відсотка зріс за дев'ять місяців цього року. Це один з головних торгово-економічних і зовнішньоекономічних партнерів – Білорусь. Те, що ви називаєте країною-агресором, а це у нас Російська Федерація, ваші дані Держстату, у нас імпорт звідти зріз на 19,5 відсотка в цьому році. Тому ви, коли будете займатись такими популістськими речами, ви спочатку дивіться дані Державної служби статистики. Дякую за запитання. Сьогодні темою мого виступу і, власне, запиту Верховної Ради України була саме міграційна криза. І у вигляді відповіді на ваше запитання я би просив ще раз переглянути відео протистояння з польськими, литовськими прикордонниками, відео травмованих мігрантів, які свідомо, абсолютно чітко розуміємо, свідомо спрямовані сьогодні до державних кордонів з країнами Європейського Союзу. Я підкреслив, що ми не виключаємо можливість спрямування цих мігрантів, а мова йде про тисячі осіб, які приїжджають до нас з інших країн, із Сирії, з Іраку, які приїжджають сюди за туристичними візами з офіційними документами. Тобто в Республіці Білорусь вони не являються, не є незаконними мігрантами, але їхньою метою є незаконний перетин кордону з Польщею. І ми розуміємо, що вони сьогодні спрямовуються, на жаль, спецслужбами, в тому числі Російської Федерації. Тому я тут чітко розділяю питання загроз, які ми бачимо воочию, яких ми можемо переконатися воочию. І ми зобов'язані як уряд передбачати і перешкоджати. Тому сьогодні я виклав короткий план тих заходів, які вже здійснені, наші плани і бачення наступних, зокрема спільні навчання, які мають відбутися. я думаю, що ми маємо гарантувати українському народу здатність сьогоднішньої української влади забезпечити безпеку, яка б не надходила з будь-якого боку: чи з боку країни-агресора Російської Федерації, чи з боку Республіки Білорусь. Дякую. Слово надається народному депутату України Рахманіну Сергію Івановичу, фракція політичної партії "Голос". 10:25:48 РАХМАНІН С.І. Дякую. Денисе Анатолійовичу, наскільки відомо, Кабінет Міністрів розглядав питання про термінове виділення коштів на облаштунок українсько-білоруського кордону. Але знову ж таки, наскільки відомо, ухвалили рішення про те, що поточні роботи поки що будуть відбуватися за рахунок невикористаних коштів ДПСУ – організації, яка і так не обтяжена великим бюджетом, потреби якої набагато вищі, ніж грошей, які вона отримує. Зокрема, наскільки мені відомо, 178 мільйонів пропонується на це витратити. То в мене питання: чи відповідає ця інформація дійсності? Якщо так, чи вважаєте ви це вірним управлінським рішенням? І друге питання. Щороку виділяється на облаштунок українського кордону від 200 до 400 гривень. Цьогоріч виділено 286. Для порівняння: у 18-му році було пів мільярда. Ви сказали, що необхідні кошти мають бути закладені. Хотілося б почути конкретну цифру. Необхідні – це скільки: 500, 600, 700? І чи є у вас погодження з Мінфіном, що він знайде такі гроші? Дякую. Дякую за запитання. Ваше запитання складається з кількох частин. Перша частина стосовно коштів резервного фонду. Можу сказати, що уряд вже прийняв рішення про виділення 21 мільйона гривень для закупівлі матеріалу для виготовлення колючого дроту для облаштування державного кордону. Це перше рішення, яке вже було прийнято. Друге рішення буде прийнято сьогодні і це кошти резервного фонду. Це не кошти Державної прикордонної служби України в жодному разі. Я з вами згоден, що на сьогоднішній день Державна прикордонна служба, так як і інші системи структури МВС, вони фінансуються недостатньо. Наведу приклад. Фактично 85 відсотків всього бюджету будь-якого силового відомства є заробітні плати. Фактично ми також з вами знаємо, що заробітна плата молодшого офіцера сьогодні на руки складає 11-12 11-12 тисяч гривень максимум. Офіцера, який прийшов служити, офіцера, який розуміє, яких він позбавляється благ і гарантій, і тому подібне. Щодо облаштування кордону, щоб вкластись у визначений регламентом час, я ще раз повторюсь, що це цифра порахована. Для того, щоб облаштувати кордон з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь, ця сума складає 17 мільярдів і так, вона відрізняється від сум, які виділялися в минулих роках. Ні 300, ні 500 мільйонів не є достатніми для того, щоб збудувати достатню кількість. Це лише суми, щоб виділити, закласти правові підстави цього будівництва: оформлення земельних ділянок тощо. Ми ж говоримо про необхідність побудови наступного року нового державного кордону, який виконає всі необхідні умови. Вартість цього проекту - 17 мільярдів Не почув. На 22-й рік планується... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Будь ласка, слово надається народному депутату України Гузю Ігорю Володимировичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Ігор Гузь, Волинь. Пане міністре, я хочу висловити думку всіх депутатів-мажоритарників волинян, тому що ми якраз межуємо на кордоні з Білоруссю. Я знаю, що ви були безпосередньо в Луцьку і на кордоні. Перше. Ви говорите: підтримайте, депутати, наші пропозиції по будівництву фортифікаційних споруд. А ми хочемо вам задати питання і пану Шмигалю. Ваша яка пропозиція в цьому бюджеті? Ви говорите про 17 мільярдів потреби, а ми хочемо почути вашу пропозицію, де ви пропонуєте вже в цьому бюджеті. Тому не треба говорити просто про потребу, треба говорити про те, що ви пропонуєте. Друге. Якщо це будуть мільярди, буде маса питань щодо зловживань. Є величезне прохання: вам як міністру забезпечити прозорість таку максимальну цього процесу, щоб не було історій, а ви знаєте, які вони були в минулі роки з приводу будівництва умовної стіни. Дякую. Дякую за запитання. Воно дасть можливість продовжити відповідь на запитання попереднього народного депутата. Він формований в державній цільовій програмі по облаштуванню державного кордону, яка... на сьогоднішній день концепція, яка затверджена українським урядом. Сума облаштування всього державного кордону, вона складає понад 30 мільярдів гривень. Проакцентую ще раз, мова іде і бюджетний запит направлений на суму 17 мільярдів. Сьогодні Міністерство фінансів вже підтвердило, що вони готові виділити кошти на облаштування державного кордону наступного року. Якими це будуть кошти, достатня кількість – це 17 мільярдів гривень, ми побачимо в тому числі під час роботи, підготовки до другого читання державного бюджету. Вам приймати відповідне рішення. До вас я сьогодні звертаюсь як міністр внутрішніх справ. Тому що серед багатьох пріоритетів, які сьогодні визначені українською державою, українським народом, мені здається, і я переконаний, що будівництво державного кордону є одним із пріоритетних завдань, яке ми маємо виконати цього року. Тому згода на виділення цієї строки бюджету, і це не про мільйони йде мова, а про мільярди, вже є. але скільки саме, давайте побачимо, коли бюджет потрапить до стін Верховної Ради. Я докладаю всіх зусиль, щоб необхідні кошти були виділені вже в наступному році. Ще раз кажу, мова йде про саме 17 мільярдів Ці кошти мають бути виділені частково на Міністерство інфраструктури. Тому що будівельні роботи щодо рокадної дороги, щодо інженерних споруд будуть виділені саме і будуватися саме через Міністерство інфраструктури. Міністерство внутрішніх справ буде забезпечувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 10:32:29 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Денис Анатолійович, Денис Анатолійович, міністром можна бути, а можна відбутися. Я вам бажаю, щоб ви відбулися на посаді міністра внутрішніх справ. І через декілька років, як ви будете звітувати, то щоб була заповнена, повна сесійна зала насамперед представниками влади. У мене до вас три питання. Перше. Ви знаєте, що Україна ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про реадмісію. Чи готові у нас пункти перебування тимчасового незаконних мігрантів? Друге питання. Ви говорили фахово про прикордонну службу. До речі, ми вчора як Верховна Рада підтримали пропозицію, ухваливши законопроект про цей підрозділ бойовий. Чи забезпечені, і що ви плануєте робити, прикордонники, представники Нацгвардії житлом, в тому числі і ті, які при ротації переходять на службу? І третє питання. Пенсійне забезпечення всіх представників… Дякую за запитання. Ви їх задали чотири, я боюсь, що за дві хвилини я не встигну на них відповісти, але ми зможемо обговорити це пізніше. Перше: стосовно реадмісії. Пункти тимчасового прибування іноземців в Україні створені, і вони існують. Їхня місткість, на жаль, не така велика, як ми би це хотіли. Сьогодні вільних місць в ПТПІ порядка до 500 місць, які є в ПТПІ. І ми вже сьогодні розуміємо, у разі, якщо буде розвиватися негативний сценарій прориву мігрантів на територію України, ми розглядаємо інші сценарії додаткових потужностей пунктів перебування іноземців. Щодо реадмісії можу зазначити, що, на жаль, приклади з Республікою Польща і з Литвою показали, що Республіка Білорусь не виконує умови цієї угоди, і не відбувається згідно цієї угоди видача і прийом мігрантів, які переткнули все ж таки кордон з Польщею і Литвою. А тому нам у цьому плані прийдеться розраховувати на власні сили і на об'єднані сили з Європейським Союзом. Щодо Закону про прикордонників і про, власне, про можливість використання ними зброї, я хочу подякувати цій залі. Дійсно, вчора був прийнятий закон, який тривалий час перебував у роботі в комітетах. Дійсно, він надзвичайно був потрібний для того, щоб прикордонники чітко розуміли межу і повноваження щодо використання спеціальних засобів. І я переконаний, що Президент швидко підпише даний закон для використання в роботі прикордонників. Щодо інших законодавчих новацій, то вони також є необхідні. І уряд або народні депутати, з якими ми працюємо в цьому плані, з профільного комітету, вийдуть із необхідними законодавчими змінами до закону. Але ми готові і в межах того... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Каптєлову Роману Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

Денис Анатолійович, я представляю Рівненщину, тому питання, про яке ви зараз говорите, і те, що ми чуємо, особливо чітко стосується людей, які проживають в моїй області. Тому в мене буде декілька запитань, з вашого дозволу. А перед тим я хочу буквально два слова сказати у вигляді подяки вам і всім працівникам ваших відомств, які вам підпорядковані, за ту роботу, яку проводять і в боротьбі з бурштином, і на дорогах, і все інше позитивне, яке ви робите. У мене питання: з якими країнами за допомогою МЗС ви спілкуєтесь і плануєте свою діяльність в цьому процесі боротьби на нашому кордоні, те, що зараз відбувається? І чи готові прикордонники застосовувати зброю в разі такої необхідності, якщо вона буде, тому що я допускаю, що серед тих біженців можуть бути приховані… Дякую за запитання. Спершу хочу відповісти, що я особисто і керівники прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії знаходяться в тісному зв'язку і контакті з відповідними керівниками з Республіки Польща, зокрема я з міністром внутрішніх справ Республіки Польща, Литви, відповідно ми так контактуємо. І ми очікуємо на зустріч найближчим часом на платформі Люблінського трикутника саме в межах цієї ініціативи, з тим щоб обговорити безпекові питання і відбувалась чітка координація. Вже сьогодні після наших розмов така координація налагоджена. Зокрема, ми домовились, що група прикордонників поїде на кордон з Польщею з тим, щоб подивитися, яким чином, які загрози, як це відбувається безпосередньо на державному кордоні Республіки Білорусь і Польщі. Цей візит відбудеться найближчим часом. Фактично щодо засобів, яким вони протистоять, я озвучив в своїй доповіді, так. Ми вважаємо і я хочу наголосити, що мова йде тут не про біженців, а про незаконних мігрантів, про порушників державного кордону у разі, якщо вони будуть намагатись порушувати державний кордон. Тому саме в такому випадку і саме таким чином буде ставлення до цих осіб. Якщо ми говоримо про протидію, то я ще раз повторюсь, що мова не йде про застосування зброї, якщо не буде за грози для здоров'я і життя прикордонників, працівників Національної гвардії і Національної поліції. Але якщо така загроза буде виникати, то, безперечно, згідно законів,передбачених, в цій ситуації, будуть використані всі сили і засоби, необхідні для цього.

Пане міністре, вже кілька тижнів міграційної кризи, а ви доповідаєте, що сьогодні буде створено штаб. Це якийсь, чесно кажучи, нонсенс. Тому в мене запитання. Учора ми прийняли зміни до Закону

протягом крайніх років ішли шалені кошти, ну, це дуже-дуже складне і відповідальне запитання. Дякую за запитання. Щодо штабу, який сьогодні затвердить уряд. Відповідні штаби на місцях в кожній області вже існують. Координація між силами і засобами Міністерства внутрішніх справ, всіх відомств вже існує. Ми ведемо мову для того, щоб координувати не тільки Міністерство внутрішніх справ, але й Міністерство оборони, але і місцеві органи влади загалом на національному рівні, але й інші відомства, зокрема, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, адже ми говоримо про можливе задіяння лікарень, які знаходяться на цих територіях. Саме для цього сьогодні офіційно створюється штаб, який буде координувати між всіма. Необхідні рішення щодо дислокації засобів вже прийняті. Необхідні кошти для виготовлення єгози на початковому вже прийняті урядом. Зараз йде мова про загальну координацію міжвідомчу в додаткових питаннях, які виникають по ходу. Щодо другого вашого питання по закону і його імплементації, про підзаконні акти. Так, "Перехідними положеннями" до закону визначено шість місяців, необхідних для цього. Але вже невідкладно після підписання закону, вже сьогодні, я дав доручення готувати необхідні підзаконні акти. Як тільки закон буде підписаний, уряд може розглядати необхідні проекти актів. Але ще раз наголошую, що згідно нашого аналізу законодавства, поточного, і прикордонникам, і Національній поліції вже сьогодні достатньо передбачено засобів і сил для того, щоб захистити український кордон. Щодо облаштування кордону. Можу зазначити, що за останні 30 років незалежності України, 30 років, жодним Президентом України, який перебував до цього, жодним керівником служби не було належним чином облаштовано жодного кілометра державного кордону з Республікою Білорусь.

Доброго дня! Павло Бакунець, депутатська група "Довіра". Шановний пане міністр, звичайно, що це викликає велику повагу до вас, що ви особисто були на кордоні на кордоні і тримаєте десь ситуацію на щохвилинному контролі. Все ж таки в соціальних мережах хтось поширює відео про те, що нелегальні мігранти все ж проникають на територію нашої держави. Прошу підтвердити, чи це так, чи ні, аби наші громадяни не хвилювалися. І чи ви напрацьовуєте якісь механізми з іноземними партнерами для спільного захисту, спільних тренувань на територіях нашого державного кордону для того, аби запобігати нелегальному проникненню мігрантів зі сторони Білорусі? Дякую. Дякую вам. Стосовно вашого коментаря щодо мого візиту на кордон, не варто його переоцінювати. Я би в першу чергу закликав всіх громадян України з повагою ставитися до рядового прикордонника, який сьогодні на всьому державному кордоні з іншими державами, не тільки з Республікою Білорусь, на мінімальні кошти насправді, тому що звучало, що виділяються шалені кошти, це не так, захищає державний кордон України. І я думаю, що саме ця професія - професія прикордонника - сьогодні недооцінена, недофінансована, недозабезпечена. Я думаю, що в наших силах це виправити. Стосовно питання щодо інформації, яка була поширена кілька днів тому, щодо проникнення, начебто проникнення на територію України кількох десятків мігрантів. Ми вже спостерігаємо, і сьогодні кіберполіція починає з'ясовувати звідки, яким чином ця інформація з'являється. Вчора було дано спростування даної інформації, що це є абсолютний фейк. Але натомість відео, яке знято, говорить про те, що люди, які організовували ці зйомки, однозначно намагалися створити враження про те, що такий прорив таки відбувся. Цей фейк був розвінчаний. Кіберполіція сьогодні з'ясовує, звідки, з якого метою це відбувається. Але я хочу звернутися в першу чергу до громадян України з тим, щоб ми відслідковували і належним чином перевіряли інформацію, яка сьогодні подаються з засобів масової інформації щодо цієї події. Зі свого боку як міністр внутрішніх справ я можу сказати, що ми готові і будемо надавати щоденну інформацію про актуальний стан на державному кордоні. Тому довіряйте офіційним джерелам. Дякую. Дякую, шановний пане міністре. Ми звершили запитання до міністра внутрішніх справ Дениса Анатолійовича Монастирського. Дякуємо вам. Займіть, будь ласка, своє місце в ложі уряду. І ми переходимо до питань до Прем'єр-міністра України та членів уряду від народних депутатів. Але, колеги, перед тим, як записатися на питання, я хотів би, щоб ми привітали, сьогодні ювілей, день народження міністра юстиції Дениса Леонтійовича Малюськи. Давайте привітаємо його. Бажаємо вам міцного здоров'я і роботи на благо України. Всього найкращого, дякуємо вам за вашу роботу. Шановні колеги, переходимо до запитань до Прем'єр-міністра і членів уряду від народних депутатів. Прошу народних депутатів записатися на запитання.

Олексій Гончаренко. В мене питання до пана Прем'єр-міністра. Шановний пане Прем'єр-міністр, як співголова міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – зелене довкілля", ви знаєте, що я багато разів піднімав питання закриття боргів перед інвесторами в альтернативну енергетику, які, на жаль, накопичилися, був закон, меморандум і так далі, і все це не виконувалося. Нарешті через інструмент "зелених" облігацій, через цільові гроші від європейських банків були залучені кошти, необхідні для покриття боргів, і вони почали покриватися. Але далі відбулося просто щось неймовірне, коли спочатку ці гроші були повністю заблоковані, але потім перераховані, але не всім, якомусь конкретному переліку не було перераховані. Питання до вас пряме. Є дані про те, що ви особисто давали таку команду керівництву Ощадбанку і компанії "Гарантований покупець". Тож у мене питання: ваше відношення до цієї ситуації в цілому, і якщо ви давали таку команду особисто, хто вам дав команду заблокувати перерахунок грошей Дякую за запитання. Отже, за дорученням уряду Укренерго було випущено облігації на суму 825 мільйонів доларів США. Це відбувалося у відповідності до меморандуму і домовленостей з виробниками відновлювальних джерел енергії. Тому говорити, що уряд не зацікавлений у виконанні меморандуму із "зеленими", це як мінімум некоректно, це вважаю маніпуляцією, ми абсолютно зацікавлені. надзвичайно оперативно Укренерго цю валюту обміняло на гривню і перерахувало ДП "Гарантований покупець" 19,3 мільярда Відповідно з одержаних коштів "Гарантований покупець" уже станом на сьогодні направив 16,3 мільярда виробникам ВДЕ для розрахунку по цих боргах, як і було домовлено. Надалі урядом вживаються заходи для повного погашення заборгованості. Це буде виконано, як і підписано в меморандумі. Жодних незаконних вказівок мною ніколи нікому не давалося і даватися не буде. Дякую.

Доброго дня! В мене питання щодо медогляду освітян, тому це до міністра охорони здоров'я перш за все. 13 вересня постановою Кабміну були повернуті обов'язкові профілактичні медогляди. Але це відповідно відбулося вже в час "червоних" зон, в час пандемії. І я розумію потребу постійних медоглядів, і ви про це мені дали відповідь, за це дякую. Але маю два питання. Перше. Я дуже прошу організувати окремі черги для освітян. Кожна школа прив'язана до певної поліклініки, щоб були певні години, коли медогляди можна було б приходити, а не додатково наражатися на СOVID. І друге. За чий рахунок банкет? В мене є відповідь від Міністерства охорони здоров'я, що ці медогляди повинні проводитися за рахунок роботодавця. Але профспілки і велика кількість освітян говорять, що роблять це за власний рахунок. То прошу роз'яснити, хто має оплачувати ці медогляди. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати! Дуже дякую за запитання. Хотів би в першу чергу подякувати освітянам, які виконують свою соціальну місію, відгукнулись на пропозиції уряду і Міністерства охорони здоров'я і проходять щеплення проти COVID, який показово можна показувати всім іншим. І маю прохання наслідувати наших освітян, яких вакциновано вже відсотків двома дозами проти COVID. Щодо організації профілактичних медичних оглядів. Так, ми дозволили проходити профілактичні медичні огляди, оскільки епідемія COVID значно впливає і на інші хвороби, зокрема, ми говоримо про неінфекційні хвороби, онкологічні хвороби, ми говоримо про туберкульоз, а також і про інші хвороби, які через пандемію COVID у нас можуть бути недовиявлені. Тому система охорони здоров'я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться, через років 3-5 значно збільшиться кількість інших хвороб, і ця кількість хвороб з'явиться не на початкових стадіях, а вже на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і дорожче для економіки країни. Тому ми відновили проходження медичних оглядів. Щодо організації процесів медичних оглядів, кожен керівник закладу охорони здоров'я, який проводить ці медичні огляди, чітко повинен планувати і робити окремі дні, окремі години для проходження цих медичних оглядів. Законодавство України чітко передбачає, що медичні огляди певних контингентів проходять і проводять за рахунок роботодавця, це чітко прописано в Законі "Про охорону праці". Тому ніхто не повинен вимагати з освітянина освітянина заплатити за проходження медичного огляду. Тому, якщо у нас є інша інформація, ми спільно з Міністерством освіти відпрацюємо цей матеріал і в разі, якщо є факти про те, що хтось вимагав від вчителя… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановний пане Прем'єр-міністре, наша політична фракція, безумовно, підтримує програму Президента та уряду про стимулювання вакцинацій через отримання тисячі гривень українськими громадянами. Але і в депутатів, і в українського суспільства накопичились питання, на які хочеться отримати відповідь. Перше питання. Яка реальна цифра необхідна в бюджеті для того, щоб покрити всю програму виплат українським громадянам? Друге питання. На що конкретно можна витратити буде ці кошти? Третє питання. Я розумію, насправді, що в українських селах у когось, мабуть, є і інтернет, і смартфони, але точно кінотеатри, спортзали почали тільки будувати вже за останні декілька років. четверте питання: з приводу окупованих територій. Чи напрацьовується механізми для українських громадян, які проживають на окупованих територіях, щоб вони змогли приїхати на підконтрольну територію України Дякую за ваше питання, надзвичайно актуальне. Отже, дійсно, за ініціативою Президента України розроблена спеціальна програма, яка стосується декількох важливих напрямків. малого і середнього бізнесу, які постраждали від COVID, від кризи, спричиненої COVID, підтримати українських громадян, які вакцинуються, і відповідно простимулювати процес вакцинації. Програма полягає в тому, що тисяча гривень буде виділятися через Дію, виділятися буде всім українським громадянам, вакцинованим двічі, які мають відповідні COVID-сертифікати в Дії. Отримають можливість використовувати ці сертифікати громадяни, і відповідно приблизно 6 тисяч суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі. Програма запрацює з 19 грудня цього року, діятиме 12 місяців. Цього року буде закладено 3 мільярди, на початку наступного року ще 3 мільярди. Далі по мірі необхідності додавання коштів будуть додані всі необхідні кошти. Я переконаний, Верховна Рада такі зміни до бюджету завжди підтримає для того, щоб ми підтримали громадян. Отже, стосовно суми я відповів, на що – відповів. Стосовно використання даної можливості в селах, а також українськими пенсіонерами зараз доопрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції також будуть урядом озвучені і представлені суспільству.

Шановні міністри, в мене питання до міністра внутрішніх справ України до Дениса Анатолійовича Монастирського. Шановний Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, яка наразі доля справи

Дякую за запитання. Я хочу зазначити, що, так, ця зброя народним депутатом була здана. І, більше того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців Національної гвардії: Сидоріна Сергія Володимировича – командира 2-го батальйону оперативного призначення, який в 14-му році брав участь в ООС, і бере, і знешкодив танк ворога, і отримав осколкове поранення, і вивів підрозділ з-під масового обстрілу; а також Назарія Ясінського – командира 1-го батальйону оперативного призначення, призначення, який в 2014 році, з цього року бере участь в ООС, також брав участь у виявленні диверсійних груп, вивів багато бійців з-під і, власне, його робота відзначена на найвищому рівні відзнакою нагородна зброя. І саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави такою високою відзнакою. Така позиція українського народу, така позиція українського уряду. Дякую. Слово надається народному депутату України Ковальчуку Олександру Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

фракція політичної партії "Слуга народу". У мене два запитання. Перше запитання до міністра внутрішніх справ, і воно стосується уточнення на питання, яке сьогодні вже звучало, щодо облаштування українсько-білоруського кордону. Виступаючи, ви сказали, що за 30 років незалежності майже нічого не було зроблено для облаштування цього кордону. Скажіть, будь ласка, а з моменту початку збройної агресії Російської Федерації, коли вже було зрозуміло, що Республіка Білорусь дозволяє використовувати свої військові об'єкти, в тому числі для Російської Федерації, чи було зроблено з 14-го року щось для облаштування українсько-білоруського кордону? І друге запитання. Ми в цьому році ухвалили Закон "Про основи національного спротиву", яким суттєво зміцнили спроможності, в тому числі підрозділів територіальної оборони. Друге запитання спільне до представника Міністерства оборони і до Міністерства внутрішніх справ. Яким чином на сьогоднішній день координується діяльність бригад територіальної оборони і підрозділів Національної гвардії, Дякую за запитання. Я вже відзначив, що протягом минулих 30 років з Республікою Білорусь не було побудовано жодного кілометра державного кордону. Якщо, ми говоримо, після часу збройної агресії і саме з Російською Федерацією, то було побудовано кілька десятків кілометрів, проект, який має назву, відому назву. Наш підхід зовсім інший, він полягає в тому, щоб нарешті виділити належні кошти і збудувати кордон, необхідний кордон, по всій протяжності українсько-російської і українсько-білоруської ділянки кордону вже протягом наступних двох років. Я думаю, що разом об'єднаними зусиллями це можливо зробити. Я передаю слово тоді представнику Міністерства оборони щодо координації. Дякую за запитання. У нас відбувається зараз дійсно координація, тому що сплановано спільний штаб, ви знаєте про це, ми будемо брати участь в операції з посилення охорони державного кордону. Наразі буде проведено тренування територіальної оборони. Ми керуємося на сьогодні законодавством, яке на зараз діє, тому що Закон про спротив набирає чинності з 01.01.2022 року. І наразі будуть проводитись навчання територіальної оборони. Що стосується спільної операції, то Збройні Сили можуть використовуватися лише у разі виконання заходів правового режиму воєнного стану або надзвичайного. Тому зараз про це не йдеться. А підрозділи територіальної оборони можуть зараз проводити навчання з метою брати участь у посиленні охорони … Слово надається народній депутатці України Іоновій Марії Миколаївні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 11:01:30 ІОНОВА М.М. Я прошу передати слово Олексію Гончаренку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка. Дякую. Олексій Гончаренко. У мене наступні запитання до пана Прем'єр-міністра. Перше. Ви відповіддю на моє перше питання підтвердили, що перераховано тільки 16 мільярдів з 19-ти. Питання перше: коли будуть перераховані останні 3 мільярди гривень виробникам альтернативної енергетики? Друге питання. Ви не відповіли, чи відкриє можливість уряд людям цією "Вовиною тисячею", як її вже назвали в народі, платити на реально необхідні їм речі, а саме, наприклад, житлово-комунальні послуги чи оплату ліків? Чи бабуся має йти тільки на пілатес та концерт "95 кварталу"? І у мене третє питання до вас. Імпорт з Білорусі цього року зріс на 54 відсотки, з Російської Федерації – на 19. Може, нам треба не тільки кордон облаштовувати, що потрібно, а, може, уряду вже час вжити заходів щодо зменшення нашої залежності від цих Дякую за запитання ще раз. На першу частину я попрошу доповнити міністра енергетики. Стосовно питання про тисячу гривень на підтримку бізнесу. Я повторю ще раз, підтримка п'ятьох напрямків, які найбільш постраждали від коронакризи, це дійсно креативні індустрії, це внутрішні перевезення, це музеї зокрема, це те, що відноситься до держави. Це порядка 6 тисяч суб'єктів бізнесу, на яких дійсно коронавірус вплинув надзвичайно негативно і де є загроза втрати робочих місць, зменшення сплати податків, тобто ця програма в першу чергу підтримує цей бізнес. Це перше. Друге. Люди отримають можливість, відповідно користуючись цими віртуальними карточками через Дію, отримати додаткові послуги на тисячу гривень. Що дуже важливо, ця тисяча гривень не буде оподатковуватися і ця тисяча гривень не буде враховуватися при розрахунку субсидій. Тобто люди, які отримують субсидії, ця тисяча гривень на це не вплине. Це також важливий елемент цієї програми. Щодо користування цією карточкою окремих категорій громадян, я вже сьогодні відповідав частково на це питання. Ми також доопрацьовуємо цю архітектуру цієї програми. Вона буде озвучена додатково. Переконаний, що ми врахуємо всі пропозиції і народних депутатів, і громадян України, які дають абсолютно хороші, конкретні пропозиції. Щодо розрахунків з виробниками з альтернативних джерел енергії прошу доповнити міністра енергетики Германа Валерійовича Галущенка. Дякую. Ці гроші обов'язково будуть перераховані виробникам "зеленої" енергетики. Що є важливо, що ця інформація стосовно того, що вони там підуть іншим генераціям, абсолютно не відповідає дійсності. Уряд чітко в прийнятому рішенні зазначив, що ці гроші виключно для "зеленої" енергетики. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається замість Кириленка Івана Григоровича, він передає слово Євтушку Сергію Миколайовичу. Будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. У мене питання до міністра фінансів. Пане Сергію Михайловичу, з червня місяця ми з вами перебуваємо в дискусії з з приводу того, що освітянам у тих міських територіальних громадах, до яких доєдналися сільські школи, не вистачає субвенції на виплату заробітних плат. Я дуже вас прошу зараз, якщо ви можете, вкажіть, будь ласка, джерело, чи зможете ви покрити той дефіцит. Приведу приклад. Сарненська територіальна громада, міська територіальна громада, має дефіцит 24 мільйони. У межах перерозподілу області субвенції не вистачає ще десь приблизно 10 мільйонів. Чи можемо ми гарантувати з вами, що вами, що вчителі будуть забезпечені фінансово заробітними платами? Чи прийдеться їх відправляти у відпустки без збереження цих заробітних плат? Дайте, будь ласка, змістовну відповідь, чи зможемо ми забезпечити вчителів заробітними платами там, де… Дякую за запитання. Якщо вам потрібна більш змістовна відповідь, ніж я вам її вже сказав, я можу вам підтвердити, що кошти, залишки освітньої субвенції будуть розподілятися в кінці року, в тому числі для вирішення тих проблемних питань, які ви зазначали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці Рєпіній Еллі Анатоліївні, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня. Я б хотіла торкнутися питання внутрішньо переміщених осіб, яких на сьогодні зареєстровано майже 1,5 мільйона. Адресна допомога для них складає 442 гривні і не переглядалася, починаючи з 14-го року. Шановний Прем'єр-міністр, чи планує уряд прийняти рішення щодо підвищення цієї допомоги? Дякую. Отже, пропозицію вашу опрацюємо разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій і як на депутатський запит дамо відповідну відповідь. Дякую. Слово надається народному депутату Сухову Олександру Сергійовичу, депутатська група "Довіра". 11:07:17 СУХОВ О.С. Олександр Сухов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Прошу передати слово Сергію Шахову.

Р-66 в Луганській області - це було "Велике будівництво", а я вважаю і всі люди в Луганській області вважають, що це було "велике крадівництво", - зробити негайний аудит цієї дороги, яка розвалилася повністю вщент. По-друге, прошу також взяти до уваги звіт держслужби, яка виявила на Укрзалізниці в наглядовій раді розтрати в 52 мільйони гривень, які витрачалися з карток, з держбюджету, 52 мільйони гривень на віскі, на сигарети, на дорогі автівки, на дорогі готелі і так далі, і вже, мабуть, порушено кримінальне провадження з цього приводу. питання також зарплати шахтарям. Зараз 1 мільярд 700 мільйонів гривень не сплатили шахтарям заробітної плати. Коли буде сплачено… Отже, стосовно першої частини питання, вважаю, що це компетенція правоохоронних органів. Якщо є такі застереження або зауваження, що були кримінальні зловживання, прохання звернутись з відповідним запитом як народного депутата до правоохоронних органів. Стосовно другої частини вашого запитання. Держава повністю виконує свої зобов'язання по виплаті відповідної субвенції і відповідних дотацій на заробітну плату шахтарям вчасно і в повному обсязі. Якщо у міністра енергетики є щось доповнити з цього питання, прошу доповнити, Герман Валерійович. Так, дійсно, можу підтвердити, що ми вже нещодавно виплатили близько 700 мільйонів і працюємо над тим, щоб наблизити відповідні кошти на зарплати. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Шановні народні депутати, перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, в нас є дві заяви із заміною на виступ. Я спочатку запрошую народну депутатку Федину Софію Романівну, 3 хвилини, будь ласка. Прошу народних депутатів не уходити разом з урядом, тому що важливі прийняття рішень, ваше робоче місце знаходиться в залі. Будь ласка, Софія Романівна. Оприлюднене розслідування Bellingcat розірвало чиряк, який півтора року назрівав у нашій державі, і виявило кризу довіри до вищого керівництва держави, кризу відповідальності, але так само вселенського масштабу брехні, якими нас кормили крайніх півтора року. Розслідування Bellingcat показало, що всі інсинуації, що спецоперації не було, або якоїсь там спецоперації не було, або нашої спецоперації не було, це все була брехня, якою нас кормив Офіс Президента довгий час. Так само брехнею виявилося те, що це щось там робило ФСБ - брехня. Що там щось білоруські спецслужби робили – брехня. Це була українська спецоперація високого класу. І з огляду на це ми також отримуємо наступні прояви і наслідки цих брехень і безвідповідальності. Цинізм і безвідповідальність, з якою влада поводилася зі своїми власними спецслужбами, ставить під питання так само масштаби можливої небезпеки для нашої держави. Президент мав дати дозвіл для останнього етапу операції, але у нього, за даними двічі не знайшлося часу зустрітися з очільниками власних спецслужб. Після цього він їх сплавляє Єрмаку, який там нібито дає якісь пропозиції, пропозиції, що, може, ми відкладаємо. В результаті чого ми бачимо, що так виглядає, що зірвалася ця спецоперація. Розвідку змусили слухати офіс-менеджера, і тим самим показали свою зневагу до тих, хто дійсно може захищати державу. Наступне. Особисті амбіції псевдомиротворця Зеленського, які нам коштували десятки загиблих, не згаданих захисників України, сотні поранених, вони виявилися важливішими, аніж можливість затримати і притягнути до відповідальності вбивць міжнародного масштабу, і знайти докази для майбутнього засудження Але, що більше, в результаті цієї зірваної операції ворог точно знає, хто причетний, і точно може шантажувати когось із вищого керівництва держави, що загрожує величезною небезпекою Україні. Тому ми вимагаємо створення реальної ТСК, яка має реально допитати всіх фігурантів крайньої наради, починаючи із Зеленського і Єрмака. Ми вимагаємо також надати охорону основним свідкам у цій справі, спецпризначенцям, що блокується і Офісом, і "слугами народу", і самою ТСК. Ми подали сьогодні запит, шановне товариство, і чи ви проголосуєте за нього, буде сьогодні конкретним доказом, наскільки ви причетні чи ви не причетні. І, що більше, наголошу, також була зірвана спецоперація по захопленню тюрми… Дякую. Слово надається Тищенку Миколі Миколайовичу, це 3 хвилини. Теж прийшла перерва із заміною на вступ. І прийшла ще одна перерва із заміною на виступ. Будь ласка, зараз Тищенко Микола Миколайович… Я перепрошую, Шахов спочатку, да? Шахов, будь ласка, спочатку Шахов Сергій Володимирович А після цього Тищенко – 3 хвилин. Шахов Сергій Володимирович – 3 хвилини, потім Тищенко – 3 хвилини, і потім переходимо до розгляду питань порядку денного. Сергій Шахов Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, дуже багато питань накопичується до уряду. Але, на жаль, всі ми не можемо їх поставити. Що стосується Луганщини, що стосується Донеччини, Донбасу - там, де йде війна. Перше. Давайте подивимося на слова, які я говорив з цієї трибуни всі два з половиною роки. Сьогодні запасів вугілля не вистачає, наші шахтарі не отримують заробітну плату, а чомусь за кордон ми сплачуємо гроші наперед. А наші шахтарі сидять без заробітної плати. Сто мільйонів тонн вугілля в Лисичанському вугільному басейні, як говорять, маркшейдери, добувайте і дайте робочі місця – нуль. Комусь, іноземцям, сплачують, нашим не сплачують. Скажіть, будь ласка, де соціальна справедливість сьогодні? У чому вона полягає? Де робота уряду? Те, що стосовно газових сьогодні сховищ. 33 мільярди кубів газу можна було закачати влітку по 200, по 150 доларів мільйонів, 13 мільярдів кубів газу, і що відбувається, кому розпродали десь газ? Чому сьогодні школи, дитячі садочки, навіть парламент сплачує по 35 гривень за куб газу? Це в 35 разів дорожче, не в 35 відсотків, а в 35 разів, і це з кишені пересічного громадянина, щоб ми тут сиділи в теплих кріслах, а люди холодували холодомором у своїх квартирах, не змогли сплатити сьогодні за те, що вони сплачують нам сюди в бюджет. Що стосовно ОСББ, який також користується газом по 35 гривень, юридична установа. Або електроенергія, яку вони встановлювали, щоб зекономити гроші, сьогодні повинні в Луганській області сплачувати 5,18 гривень за кіловат, 4,67 - в Донецькій області, 3,66 повинні сплачувати в Київській області або в Києві. Ціна підвищилася в три рази. те, що я поставив запитання до Прем'єр-міністра, вже не до міністра інфраструктури, з "Великого будівництва", або "крадівництва". В Луганській області дорога Р-66 розвалилася повністю вщент, типу порушили кримінальне провадження. Вже рік пройшов – нуль сьогодні, нічого не дали нам на-гора. Те, що стосовно сьогодні всіх робіт по цих дорогах, скажіть, будь ласка, труни 70 тисяч людей - це 140 кілометрів - будуть стояти від Луганщини до Харкова на цих дорогах. Скоро їздити не буде кому по цих дорогах. Хто буде за це відповідати? Хотілось би почути ці відповіді від Кабміну. Шановні колеги, є пропозиція зараз проголосувати отаку річ. От як ми завжди, з 12-ї до 12:30 скасувати перерву і скасувати "Різне"… "Різне" не хочете скасувати? Давайте обговоримо, добре? Давайте обговоримо. Артур, по одній хвилині я дам. Дивіться, я вношу пропозицію, як завжди, щоб ми з 12-ї до 12:30 скасували перерву після цього попрацювали в режимі пленарного засідання до 12:30, після цього щоб ми з вами перейшли до зачитування запитів і закрили сьогоднішнє пленарне засідання.

повагу, хочу нагадати, що вчора на засіданні керівників фракцій ми домовилися про збереження "Різного". Тобто після того, як будуть звернення народних депутатів України оголошені, а до Президента і проголосовані, ми дамо можливість народним депутатам виступити із своїми заявами. На цьому ми вчора потиснули один одному руки. Тому прошу цю домовленість зберегти, для нас принципово важливо, і думаю, не тільки для нас, щоб народні депутати України отримали годину щодо щодо оголошення своїх позицій і заяв. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович, дуже дякую за вашу позицію. Тоді, з вашого дозволу, я поставлю комплексну пропозицію, щоб просто скасувати перерву з 12-ї до 12:30. Правильно? Після цього ми працюємо в режимі пленарного засідання до 12:30, і після цього з 12:30 переходимо до запитів, з 12:30 до 13:00, і о 13:00 переходимо до такої складової, яка є "Різне". Голосуємо? Шановні колеги, готові до голосування? Шановні колеги, готові до голосування? Народні депутати, займіть свої місця, будь ласка.

здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Віктора М'ялика до Президента Національної академії аграрних наук України щодо виділення земельних ділянок ветеранам війни та сім'ям загиблих. Бориса Приходька до Прем'єр-міністра України щодо термінового вирішення нагальної проблеми погашення заборгованості за сплату комунальних послуг у зв'язку зі значним подорожанням вартості газу та електроенергії ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О.Майнової Національного університету біоресурсів та природокористування України". Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності. Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо збільшення бюджетних асигнувань на лікування з трансплантації органів, інших анатомічних матеріалів та посттрансплантаційний період. Олександра Літвінова до виконувача обов'язків Голови Державної служби з питань праці щодо безпідставних відмов Головного управління Держпраці у Харківській області в наданні дозволів на проведення господарської діяльності ТОВ КВФ "Рома". Соломії Бобровської до Голови Антимонопольного комітету України стосовно порушення економічної конкуренції ТОВ "Сівертекс" під час проведення публічної закупівлі UA-2021-09-30-007019-b. Соломії Бобровської до міністра оборони України стосовно зловживань під час публічних закупівель наметів уніфікованих санітарно-барачних УСБ-56/2021 для потреб військових частин ЗСУ. Групи народних депутатів України (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора щодо вжиття заходів для належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора щодо перевірки фактів неналежного неналежного проведення досудового розслідування. Сергія Мінька до Прем'єр-міністра України щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок" або внесення змін до неї. Красненської селищної територіальної громади Золочівського району Львівської області, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо ремонту дороги загального користування районного (місцевого) значення Красне-Утішків С140211. Михайла Бондаря до Генерального прокурора стосовно розслідування справи зриву спецоперації щодо затримання на території України групи осіб ПВК "Вагнер". Михайла Бондаря до міністра енергетики України щодо приведення у відповідність регуляторної бази реалізації норм Закону України "Про ринок електричної енергії". Андрія Богданця до Прем'єр-міністра України, Голови Рахункової палати щодо надання інформації про стан будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та цільового використання бюджетних коштів, виділених на фінансування зазначених заходів. Валерія Гнатенка до Прем'єр-міністра України щодо гарантій реалізації прав і законних інтересів громадян на отримання соціальних послуг та уникнення соціальної напруги у зв'язку із набуттям чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення автономності надавачів медичних послуг. Ярослава Дубневича до міністра соціальної політики України, Мостиського міського голови Львівської області щодо забезпечення особи з обмеженими фізичними можливостями, пристосованим до її потреб, житлом. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо негативних наслідків зростання цін і тарифів. Ірини Констанкевич до генерального директора Акціонерного товариства "Укрпошта" щодо належного функціонування діяльності територіальних відділень АТ "Укрпошта". Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Київської міської державної адміністрації стосовно вжиття заходів для проведення ремонтних робіт у житловому будинку. Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для виконання вимог України "Про відкритість використання публічних коштів". Романа Лозинського до міністра оборони України щодо повернення танку громаді села Олександро-Калинове на Донеччині. Романа Лозинського до голови правління Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" щодо збереження відділення Приватбанк у Нью-Йорку. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо недопущення підняття вартості послуг з розподілу природного газу на території Хмельницької області у 22-му році. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо фінансування інфраструктурної субвенції для новостворених територіальних громад, які утворилися на базі ліквідованих адміністративних районів. Максима Березіна до директора Державного підприємства "Агентство місцевих доріг Полтавської області" щодо необхідності проведення капітального ремонту автомобільної дороги Лохвиця-Миргород, а саме ділянки Лохвиця-Вирішальне-Лубни у Полтавській області. Арсенія Пушкаренка до міністра внутрішніх справ України щодо необхідності проведення об'єктивної перевірки раніше наведених фактів можливих злочинних дій колишнього першого заступника відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області Мошківського Максима Олександровича, відсторонення його від посади на час проведення перевірки, розформування та оновлення складу Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо питання зарахування військовослужбовцям ЗСУ періоду перебування в полоні до загального і страхового стажу. Ігоря Гузя до міністра охорони здоров'я України щодо питання перебування на робочому місці громадян, що мають прямі протипокази до вакцинації від COVID-19, у зв'язку із станом здоров'я. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О162339 /Т-16-44/ Богданівка – Миколаївка – Старосілля – Міняйлівка – Фараонівка Одеської області. Юрія Камельчука до директора відокремленого підрозділу "Шахта "Відродження" Державного підприємства "Львіввугілля", директора відокремленого підрозділу "Шахта "Червоноградська" Державного підприємства "Львіввугілля", виконувача обов'язків директора відокремленого підрозділу "Шахта "Лісова" Державного підприємства "Львіввугілля", директора відокремленого підрозділу "Шахта "Межирічанська" Державного підприємства "Львіввугілля", виконувача обов'язків директора відокремленого підрозділу "Шахта "Степова" Державного підприємства "Львіввугілля", директора відокремленого підрозділу "Шахта "Великомостівська" Державного підприємства "Львіввугілля" щодо надання копій документів обліку видобутку та руху вугілля. Групи народних депутатів (Германа, Каптєлова та інших. Всього 13 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо реалізації Державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ". Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України, тимчасового виконувача обов'язків голови правління Акціонерного товариства "ДАК "Автомобільні дороги України" щодо безоплатної передачі державної в комунальну власність Красненської селищної ради Львівської області нерухомого майна АТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України". Тараса Батенка до міністра культури та інформаційної політики України, Прем'єр-міністра України стосовно забезпечення належного фінансування у 2022 році робіт щодо комплексної реставрації з пристосуванням Замкового комплексу в Підгірцях Золочівського району Львівської області. Роберта Горвата до міністра освіти і науки України щодо розроблення та реалізації системної державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків закладів вищої освіти. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо запасів вугілля на теплових електростанціях України. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення медичних закладів України противірусними препаратами для лікування коронавірусної інфекції. Богдана Кицака до міністра оборони України щодо будівництва 60-квартирного житлового будинку для військовослужбовців в місті Бердичеві. Богдана Кицака до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України щодо передачі майна ДП "Коростишівський спиртовий комбінат" на баланс Андрушівської територіальної громади. Оксани Савчук до тимчасово виконуючого обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції щодо проведення об'єктивної перевірки дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства відокремленим підрозділом "Бурштинська теплова електрична станція АТ "ДТЕК Західенерго". Оксани Савчук до міністра оборони України щодо розміщення окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних Сил України на території міста Івано-Франківськ. Максима Гузенка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо забезпечення комунального некомерційного підприємства "Роменська центральна районна лікарня" необхідним діагностичним обладнанням - комп'ютерним томографом. Анатолія Костюха до міністра енергетики України щодо частки імпортного вугілля. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України щодо виконання Міністерством юстиції України плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік. Групи народних депутатів (Клочка, Качури та інших. Всього 9 депутатів) до Керівника Апарату Верховної Ради України щодо модернізації системи електронного голосування та підрахунку голосів. Юлії Світличної до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на здійснення заходів по проведенню водообміну у Краснопавлівському водосховищі Харківської області. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Служби безпеки України про надання інформації щодо обставин перетину державного кордону України підозрюваного у вчиненні злочинів на тимчасово окупованих територіях України Денисом Олександра Качури до Генерального прокурора щодо об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та можливості повернення коштів інвесторам ТОВ "ГРУПА ЕЛЕКТРОЮА". Групи народних депутатів (Пушкаренка, Грищенко та інших. Всього 6 депутатів) до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань щодо необхідності порушення кримінальних проваджень та проведення неупереджених розслідувань, фігурантами яких є співробітники Національної поліції Житомирської області, а також вирішення питання доцільності перебування на посаді начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олійника Юрія Миколайовича та подальшої відповідальності згідно з чинним законодавством. Сергія Кузьміних до Генерального прокурора, Голови Національної поліції України, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань щодо повернення у встановлені законом терміни належного ТОВ "ММІ Інжиніринг" майна, яке було незаконно вилучене під час обшуку. Романа Лозинського до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо протиправних дій працівників поліції. Романа Лозинського до міністра культури та інформаційної політики України щодо статусу Моршина, як курорту державного значення. Ігоря Абрамовича до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, міністра соціальної політики України, міністра охорони здоров'я України, міністра освіти і науки України щодо вжиття заходів, спрямованих на захист закріплених Конституцією та чинним законодавством прав працівників закладів освіти і науки. Ігоря Абрамовича до міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України, Голови Національної служби здоров'я України щодо вжиття заходів, спрямованих на недопущення можливого ускладнення роботи закладів охорони здоров'я. Ігоря Абрамовича до міністра аграрної політики та продовольства України, міністра фінансів України, Генерального директора Українського державного фонду підтримки фермерських господарств щодо вжиття заходів, спрямованих на підтримку розвитку малих фермерських господарств. Павла Мельника до міністра інфраструктури України, начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги T-04-01 (Токмак - Молочанськ) (Молочанськ - Мелітополь). Павла Мельника до міністра інфраструктури України, начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги T-08-13 (Токмак - Чернігівка). Групи народних депутатів (Культенка, Марусяка та інших. Всього 60 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості державного фінансування виробництва

Слово надається народному депутату України Папієву Михайлу Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Будь ласка, Михайло Миколайович. Передаю слово народному депутату Колтуновичу. Шановний пане Голово, шановні колеги, президія і, головне, шановні глядачі і виборці! Я хотів би звернутись до вас щодо щодо економічної і соціальної ситуації в країні. На сьогоднішній день ми маємо складні процеси, які пов'язані з тим, що у нас відбувається фактично за два роки падіння промислового виробництва, сільського господарства. У нас відбуваються складні інфляційні процеси. Натомість Національний банк, для прикладу, замість того, чи Кабмін (уряд), долати інфляцію механізмами державного регулювання, застосовує ці інструменти монетарної політики, які не мають нічого спільного з подоланням інфляції, оскільки у нас немонетарна інфляція і підняття облікової ставки жодним чином на це не впливає. У нас зростають тарифи і нарахування за житлово-комунальні послуги. У нас суттєво погіршується рівень життя в країні. Натомість як реагує нинішня влада? Чому ми на сьогоднішній день абсолютно не сприймаємо той економічний соціальний курс, який пропонується в країні? Тому що він суттєво погіршує рівень життя. Наприклад, нарахування за житлово-комунальні послуги, якщо два роки назад у вересні місяці нарахування за комунальні послуги по країні були 4,5 мільярда гривень, майже 5, то у вересні цього року - 11, тобто більш ніж удвічі зросли нарахування за житлово-комунальні послуги. Чому ми на цьому акцентуємо увагу? Тому що, замість того щоб змінювати економічний, соціальний курс, змінювати тарифну політику, бюджетну політику і так далі, Офіс Президента і особисто Президент займається політичними переслідуваннями лідерів опозиції, фабрикуються кримінальні справи щодо Віктора Медведчука, вводяться незаконні, неконституційні санкції, санкції, які згідно чинного законодавства вводяться виключно проти проти громадян України, вводяться без рішення суду, закриваються чотири незалежні інформаційні телеканали. Всі ці кроки пов'язані виключно з одним – з тим, замість того щоб вирішувати нагальні соціально-економічні проблеми і таким чином збільшувати свій політичний рейтинг, влада виключно пресує лідерів опозиції. В тому числі переслідування здійснюються щодо інших народних депутатів: Тараса Козака, Іллі Киви, керівників регіональних відділень політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Наша партія наполягає на тому, що нинішня влада має займатись не політичними переслідуваннями, а виключно тими нагальними економічними і соціальними питаннями, яких потребують сьогодні громадяни України. Врегульовувати питання як на макрорівні, як в монетарній політиці, так і загалом в тих соціально-економічних питаннях, які максимально приземлені до пересічних громадян України. ні – політичним переслідуванням лідерів опозиції, а виключно врегулювання питань, які стосуються всередині країни, в законний, конституційний спосіб. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Загородньому Юрію Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Будь ласка, Юрій Іванович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні народні депутати, громадяни України! Ви знаєте, вже пішов десятий місяць з того часу, як Рада національної безпеки і оборони України в незаконний, антиконституційний спосіб, порушуючи цілий ряд статей Конституції України (1, 3, 15, 34, 106, 107) ввела санкції проти трьох всеукраїнських незалежних інформаційних каналів: ZIK, NewsOne, "112 Україна", - а також ввела санкції проти голови політичної ради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" народного депутата України Віктора Медведчука, а також проти члена політради "Опозиційна платформа – За життя" народного депутата України Тараса Козака. За що введені санкції проти телеканалів? За те, що телеканали розповідали реальну правду про життя в Україні, про те, що епоха бідності переросла в епоху злиднів. Про те, що 56 відсотків громадян не згодні з політикою Президента України і не підтримують його сьогодні. Про те, що 71 відсоток громадян України заявляють, що Україна рухається не в правильному напрямку. За те, що 68 відсотків громадян України не підтримують прийнятий прийнятий Верховною Радою України Закон про ринок землі. Про те, що медична реформа – це є геноцид українського народу. Про те, що тарифи, драконівські тарифи – це також є геноцидом проти українського народу. За що були введені санкції проти Віктора Володимировича Медведчука? За те, що Медведчук Віктор Володимирович запропонував альтернативний шлях розвитку України від того курсу, який сьогодні проводить чинна українська влада. За те, що Медведчук розробив мирний план, як припинити збройний конфлікт на Донбасі і повернути Донбас в Україну, а Україну - на Донбас, зшити Україну, щоб Україна стала знову єдиною державою. За те, що Медведчук запропонував, як забезпечити громадян України вітчизняною вакциною для українців. Медведчук запропонував шляхи, як підняти економіку, як знизити тарифи, запропонував, як я вже сказав, альтернативний шлях розвитку України. Всі ці дії і санкції, введені владою, є незаконними. І цю незаконність визнала Рада національної безпеки оборони України. Тому що 15 листопада Рада національної безпеки України на інформаційний запит "Українських Новин" дала відповідь, що регламенту роботи Ради національної безпеки і оборони України по сьогоднішній день немає, він не прийнятий, а це ставить під сумнів усі рішення Ради національної безпеки і оборони, ставить під сумнів всі укази Президента України, якими він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, зокрема проти каналів та лідерів нашої політичної сили. А значить, якщо вони незаконні, ці укази мають бути скасовані, а справи, кримінальні справи, закриті. Слово надається народному депутату України В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка. Доброго дня, шановний пане Голово! Доброго дня, шановні нечисленні, на жаль, колеги! Я буду говорити, звичайно, про справу Вагнера, про "Вагнергейт". Ця справа вже котрий день активно обговорюється в українських медіа, у світових медіа. Єдине, чого бракує за ці останні кілька днів, відколи вона знову спалахнула в інформаційному полі, це якоїсь інформації від офіційної української влади. Ми не почули жодної інформації від Президента країни, ми не почули жодних якихось пояснень від Керівника Офісу Президента України. Ми чуємо пояснення, дуже дивні пояснення від якихось людей, які числяться якимись нештатними радниками Президента України. На жаль, ми хотіли сьогодні почути, заслухати проміжний звіт тимчасової слідчої комісії парламентської, але ми бачимо порожній зал, ми бачимо небажання "слуг народу" озвучувати цей проміжний звіт, тому що прекрасно розуміємо, що цей проміжний звіт – це чергова проміжна брехня у справі Вагнера. На жаль, ми дуже багато чули вже брехні цієї справи від влади. Ми чули про те, що не існувало ніякої спецоперації. Ми чули про те, що українські спецслужби не мали ніякого стосунку до цієї спецоперації. Ми чули про те, що це нібито була спецоперація чи то ФСБ, чи то КГБ Білорусі. Але та інформація, яку оприлюднила, зокрема, Bеllingcat, останніми днями абсолютно спростовує цю брехню. Ця інформація доводить, що таки була операція, підготовлена операція українськими спецслужбами, блискуча спецоперація, яка могла закінчитися полоненням тих людей, які вбивали українців: військових найманців і військових злочинців. Цього не сталося. Цього не сталося через те, що цю спецоперацію фактично було зірвано, зірвано за участі вищого керівництва держави, яке не відважилося завершити спецоперацію, яка тривала багато місяців перед цим. На жаль, ми почули цікаву інформацію про те, що Президент України не знайшов часу для того, щоб зустрітися з керівником розвідки, який мав отримати від нього остаточну вказівку щодо початку цієї операції. Президент України був зайнятий. Чим був зайнятий Президент України? Будівництвом фіктивного перемир'я, фіктивного миру, для нього це виявилося набагато важливіше. Мир, який існував тільки в його голові, мир, за результатами якого в Україні стріляли і в Україні вбивали. Це для нього виявилося важливішим, ніж притягнення до відповідальності військових злочинців, що могло статися в Україні і що було би насправді безпрецедентним кроком з боку України – покарання тих людей, які почали агресію проти України. Цього, ще раз хочу сказати, не сталося саме через брак рішучості, саме через небажання Президента Зеленського. Очевидно, що ми будемо далі піднімати це питання. Очевидно, що ми будемо говорити про це на всіх можливих майданчиках. І ми будемо захищати, зокрема, тих журналістів, яких вже сьогодні намагаються переслідувати. Мова йде про Яніну Соколову, щодо якої намагається зараз відкривати справу Державне бюро розслідувань. Це абсолютно неприпустимо. Україна має знати правду про операцію по затримці "вагнерівців". Україна має знати правду про те, чому вона була провалена, знати правду про роль вищого керівництва держави...

Порожній зал. А де ж "слуги"? І весь час нам тут розповідали про те, що прийшла нова команда, яка буде з ранку до вечора працювати на благо людей. Але ми бачимо, що їх немає. Чому немає "слуг"? Тому що п'ятниця, вже всі побігли десь за "конвертами". А сьогодні першим питанням мало стояти звіт так званої ТСН (тусовки слуг народу) про "вагнерівців". Насправді ТСН, автентична ТСН – це новинна програма на "плюсах", олігархічному каналі, який і згодував Президента Зеленського, вона має свої такі журналістські стандарти: про Зеленського або добре, або геніально. Ось ця ТСН хотіла так само представити звіт, в якому про Зеленського Зеленського і його Офіс або добре, або геніально, і немає ані слова про те, що ж відбулося насправді. В Офісі Президента відбулася зрада України і зрада українських розвідників. Тому що 15 місяців особисто Зеленський і його голова Офісу Єрмак брехали країні, що ніякої операції не було. Вони брехали, що це була не українська операція, а тепер брешуть, що начебто розслідування Bellingcat, воно нічого такого і не розповіло негативного для влади. Насправді це неправда. Розслідування Bellingcat засвідчило, що у нас крута українська спецслужба, яка готова проводити розслідування на найвищому рівні. Друге. Розслідування Bellingcat підтвердило, що Зеленський з самого початку був поінформований про цю спецоперацію. Але в останній день на фінішній прямій він відмовився від зустрічі з українськими розвідниками, з керівниками цієї спецоперації і насправді не прийняв їх. Скажіть, будь ласка, а що може бути важливіше важливіше для Верховного Головнокомандувача, ніж робити все для захисту, безпеки України, ніж зустрічатися з розвідниками? Бо на спортзал у Зеленського завжди є час, і ми це бачимо по соцмережах. Скажіть, будь ласка, а хто взагалі давав право, яким законодавством це обумовлено, щоб керівник його Офісу зустрічався з розвідниками і давав їм якісь вказівки? Скажіть, будь ласка, а Закон про держтаємницю, який вимагає від всіх, хто підпадає під цю держтаємницю і підписав відповідні документи, він забороняє або підтверджувати, або спростовувати будь-яку інформацію, яка несе загрозу держтаємниці і безпеці країни. Так а як Зеленський і Єрмак могли рік спростовувати те, що стосується держтаємниці? І насправді скажіть, будь ласка, а де офіційна позиція Банкової щодо злиття операції і щодо розслідування Bellingcat? Я хочу нагадати, що вже три дні це коментують невідомо хто, якісь позаштатні радники-порадники, які не працюють офіційно на Банковій, які начебто там не отримують зарплату, давайте ще двірників з Банкової покличемо це коментувати. Ми вимагаємо офіційного коментаря від Банкової. Ми вимагаємо офіційної позиції Зеленського. Ми вимагаємо… Веде засідання Так як була згадана фракція "Слуга народу", то є право на репліку. Владлен Неклюдов, будь ласка, хвилина. Право на репліку.

кричущі факти маніпуляцій з боку виступаючого, Ірини Геращенко, яка передьоргує факти і заявляє про те, що злив операції "вагнерівців", звинувачує і Президента України Володимира Зеленського, і Керівника Офісу Президента Єрмака про те, що нібито був злив операції. Де хоч один факт вказаний про злив операції? Жодного факту немає. Все построєно на тому, що майстерно просто маніпулюють вашим вашим сознанием і передають ту інформацію, яка не відповідає дійсності. В самому звіті жодного факту про те, що нібито був злив операції, немає. Крім того, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що ці факти будуть перевірені в межах досудового розслідування і буде надана цьому юридична оцінка. Тому я прошу не маніпулювати людьми… Слово надається народному депутату Мельнику Павлу Вікторовичу. Він передає слово Мазурашу Георгію Георгійовичу, будь ласка. Сьогодні я, напевно, вперше виступаю з парламентської трибуни в якості невидимки. Тому що перед цим колега з іншої фракції стверджувала, що нікого в залі немає. Я співчуваю людям, які не помічають своїх колег, але це притаманно їм, маніпулювати і брехати – це їхній козир. Я хочу сказати, що… звертаючись до представників усіх фракцій і груп, які є зараз у залі, звісно, що прикро, що по п'ятницях є якісь традиції швидко тікати з парламентської зали. Люди мають працювати, як і інші громадяни, і в парламенті в тому числі, весь визначений для роботи час. я, наприклад, серед тих депутатів, які дуже щільно тримають зв'язок зі своїми виборцями, і хочу запропонувати колегам з опозиційних сил не брати на себе забагато і не розписуватися за весь народ, як ви полюбляєте це робити. Тому що точно громадян дуже мало цікавлять ті маніпуляції, якими ви займаєтеся тут в парламенті. Часто, до речі, представники якраз фракцій з маніпулятивною навіть назвою, тому що насправді ви там не дуже-то дбаєте про нашу євроінтеграцію, ви лише робите вигляд. Тому що ви насправді сприяєте тому, щоб в країні була війна, був розкол, ви ведете країну до розколу і до розвалу. Але вам це не вдасться, тому що є в цьому парламенті, в цьому скликанні "Слуга народу", є команда Президента, яка приведе Україну до миру в нашій країні і до вищих соціальних стандартів. Тому що ви є деструктивна сила, і коли ви звинувачуєте не дуже, може, позитивну політичну силу, але, наприклад, в тих же ОПЗЖ при всіх їхніх негативах більше є конструктиву від них. Дуже не подобається це чути представникам колишніх або теперішніх порошенківців, колишньої команди владної в країні, тому що ви зробили дуже багато для того, щоб країна опускалася все нижче і нижче, і довели її зрештою до найбіднішої в Європі, на жаль. І, на жаль, мені прикро констатувати, що ми поки що не вийшли з цієї позиції, з найбіднішої в Європі, але на вас саме відповідальність за це в першу чергу лежить, тому що ви весь час займалися маніпуляціями, брехнею і набиванням кишень вашого лідера, який, як казали, що недаремно ходив той анекдот, що кажуть, що далеко десь, високо-високо в горах є один хутір, де немає магазину "Рошен". От чим ви займалися в свою каденцію. І тепер у вас: чим гірше, тим краще – у вас така позиція. Тому, будь ласка, не маніпулюйте. "Слуги" працюють, працюють для народу, якому вони служать. Ми служимо народу, а ви служите західним так званим партнерам і лише на них орієнтуєтеся. І ваші ці фейкові... ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Василю Івановичу Німченку замість Колтуновича. Будь ласка.

Дякую, шановний головуючий. Я завжди з повагою ставився до всіх опонентів, особливо тоді, коли вони дають об'єктивну оцінку нашій діяльності. Тому сподіваюся, що той настрій, з яким колега поважний Мазурашу висловлював свою позицію, вона буде домінувати в цій залі і служити на користь нашій країні. Дякую за увагу. "Європейська солідарність" не була згадана. Шановні колеги, я дуже уважно слухаю, я дуже уважно все слухаю. Тому Василь Іванович Німченко. У вас наступні там йдуть ще виступи. Василь Іванович, будь ласка. Шановні небагаточисельні колеги, шановний народе України! Я взяв із собою проект постанови, щоб показати на фоні цього пустого залу, як працює в цьому напрямку більшість у Верховній Раді, переслідуючи, мабуть, ідею збереження правопорядку в нашій державі. Виходячи з того, що ми так до неї не дійшли і не дочимчикували, я скажу на другій проблемі. І хочу почати, хочу почати з виступу Генерального прокурора. Ми ж сьогодні кажемо про порушення правопорядку, про порушення державними органами, в тому числі правоохоронними, таких дій і таких законів, які підривають національну безпеку. А тепер я хочу сказати про те, про що сказав Генеральний прокурор 13 жовтня 2021 року, коли він сказав, що на сьогоднішній день для досудового розслідування в кримінальній справі стосовно лідера нашої політичної сили Віктора Володимировича Медведчука досліджується більше 10 тисяч записів телефонних розмов. Шановні люди, ви можете собі представити, переведіть, кожна плівка – 3 години. Умножте 10 тисяч. Це значить, 14-й, 15-й рік безперервно працювали підслуховувачі, стукачі і все інше по вказівці кого? І ми про це кажемо, що це не наша держава, це ми претендуємо бути правовою державою, і в цьому проблема.

Ті, хто звинувачує діяльність нашої політичної сили, діяльність наших лідерів, спрямовані перш за все за все на припинення військового протистояння, на недопущення діяльності радикально-національних рухів і забезпечення соціальної защиты громадян. Хіба це не наша була ідеологія? Хіба це не наша була ідея, в тому числі лідера нашого Віктора Володимировича Медведчука, стосовно того, щоб зменшити, зменшити прес матеріального характеру на наших людей? І виходячи з тщеславия, у меня других підстав немає... З подачі Президента, який може заявити, що Медведчук – ворог народу, хто дав таке право? Президент може заявити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово Слово надається народному депутату України Вельможному Сергію Анатолійовичу, депутатська група "Довіра". Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні українці, рідна Луганщина! Сьогодні хочу донести вам надзвичайно важливу та складну ситуацію, яка склалася не лише на Луганщині. Я думаю, що схожа проблема є в багатьох регіонах України. Мова йде про наші ліси. У всьому світі розвинуті держави намагаються берегти ліс, адже він виробляє кисень, допомагає воді затримуватися в ґрунті. Мені не вистачить часу, щоб перелічити всі корисні властивості лісу. Але в нашій країні ліс є виключно товаром, а його вирубка є неконтрольованою. Під час діяльності ТСК щодо розслідування лісових пожеж на Луганщині нами було встановлено, що пожежам передувала безконтрольна вирубка лісу. І після настання трагедії, внаслідок якої загинули 17 осіб, були знищені сотні гектарів лісових насаджень. Темп вирубки лише пришвидшився. Протягом усього скликання наша команда народних обранців, Сергій Шахов, Олександр Сухов, боролися проти вирубки лісу, навіть особисто зупиняли вантажівки, які везуть кругляк, викликали поліцію, вимагали арешту, як вантажу, так і самих транспортних засобів. Адже жодних документів ніхто не мав. Якщо раніше злочинці, які вирубують ліс, ховалися під покровом ночі, зараз ніхто не соромиться вивозити прямо посеред білого дня незаконно вирубаний ліс. Чому не бояться? Бо правоохоронні органи, екологічні служби, місцеве самоврядування знають про таку безчинність і всі вони бездіють. Або, складається таке враження, приймають в цьому участь. У нас є дієве законодавство, але немає кому реалізувати його. У наших силах контролювати кожного службовця, кожного правоохоронця заради того, щоб зберегти нашу державу, зберегти ті природні ресурси, котрі необхідні нашим дітям і онукам. Я прошу звернути надзвичайну увагу на цю проблему, адже якщо ми її не зупинимо, результат буде жахливий для майбутнього нашої держави. Притягнення винних у масштабних лісових пожежах на Луганщині змусить інших "чорних" лісорубів задуматися над наслідками своїх діянь. На своїй сторінці у фейсбуці, Сергія Вельможного, викладу фото, відеопідтвердження моїх слів. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина.

всі майже вісім років війни з Росією ми, українці, ми, Україна, намагаємось доносити до всього цивілізованого світу, до Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, що війна на сході України і окупація наших територій – це не війна Росії і України, це війна цивілізованого світу і диктаторського режиму, Мордору я би сказав. І часто ми чули від наших партнерів, що вони стурбовані, іноді, звичайно, ми отримували більш конкретну підтримку. Але сьогодні, я думаю, що весь цивілізований світ, весь Європейський Союз почав усвідомлювати, яка дійсно відбувається війна на сході України і що там відбувається, що Україна воює там не тільки за свою незалежність і суверенітет своєї території, Україна там воює за цінності, за ті цінності, які сповідує Європейський Союз, куди ми рухаємося і це в нас зафіксовано в Конституції. І та штучна криза, яка сьогодні створена режимом Лукашенка на на білорусько-польському кордоні, на білорусько-латвійському кордоні, підтвердження того, що ті цінності, за які восьмий рік воює наша країна, гинуть наші хлопці, сотні тисяч переселенців, це війна, де ми сьогодні на передовій за весь цивілізований світ. Днями я відвідував контрольно-пропускний пункт "Виступовичі" на кордоні з Білоруссю (це Житомирщина), спілкувався з прикордонниками, ознайомився з діяльністю, нагородив хлопців подяками і годинниками Верховної Ради. Багато з наших прикордонників сьогодні – це учасники бойових дій в минулому, вони сьогодні несуть службу, в них своя передова. І я хочу сказати, що, спілкуючись з ними, я переконався, що наш кордон сьогодні, і наші прикордонники, і наші військовослужбовці готові до будь-яких викликів. І ті понад тисячу кілометрів кордону і п'ять областей, які сьогодні межують з Білоруссю, сьогодні готові до тих викликів, штучних викликів, які сьогодні створює білоруський режим. Також сьогодні відбулась відповідна нарада під головуванням Національної поліції, також у Виступовичах. І сьогодні всі відповідні сили і органи влади мобілізовані, і я переконаний, що ми готові до будь-яких викликів і криз на нашому кордоні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, завершальний виступ – Ар'єв Володимир Ігорович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Цікаво дуже бачити, що як тільки в порядку денному опинився проміжний звіт так званої Тимчасової слідчої комісії з питань "вагнерівців", тут абсолютну більшість монобільшості, даруйте за тавтологію, як Єрмаком злизало. І я розумію чому. Тому що я прочитав оцю фільчину грамоту, яка була сьогодні роздана народним депутатам України, і я тільки впевнився в одному, що це була не слідча комісія, будь-яка комісія - це тусовка була, це була баня для Зеленського і Єрмака, яка їх намагалася відмити, але слідства там не було. Тому що ТСК не вдалось достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення відтермінування (це цитата). А скажіть, а Єрмака чи Зеленського опитали? Ні, не опитали, навіть не викликали. Йдеться про те, що серед цієї групи могли бути інфільтровані офіцери спецслужб. А звідки вони взялися? ТСК не знайшла підтвердження тому, ТСК не знайшла не знайшла підтвердження тому, ТСК впевнена, що українські правоохоронні органи все зробили можливе. А у мене питання: а викликали Венедіктову і спитали про те, чому вона не полетіла до Мінська зробити все можливе для того, щоб забрати "вагнерівців" звідти? Так от я вам скажу, цей звіт буде оприлюднений, і ми його рознесемо фактами. Тому що кількість брехні і маніпуляцій, яка тут є, вона переважає всі можливі речі. Тому що нам потрібна реальна тимчасова слідча комісії, тому що не одна зрада і не один злив спецоперацій відбувся за час правління Зеленського. Злили спецоперацію зі звільнення українських в'язнів в ізоляції донецькій, в тюрмі "Ізоляція". А Служба безпеки України згідно зі свідченнями керівника цієї спецоперації з позивним "Швед" якраз ледь не вбила керуючого спецгрупою, яка тренувалася звільнити українських в'язнів з Донецька. І чим далі більше чесних офіцерів розвідки починають свідчити про те, що саме розвідувальну діяльність зараз знищують. А знищують розвідувальну діяльність тому, що, починаючи з 2014 року, вона почала найбільше дошкуляти агресору. Зате вище керівництво держави для своєї авіакомпанії купує, бере в лізинг по темній схемі літаки не українського виробництва, а виробництва держави-агресора, які до того літали в авіакомпанії "Ангара", і це буде доведено. І співпрацює з агресором в енергетиці. Ганьба! Шановні народні депутати, ми завершуємо сьогоднішній робочий день. Наступного тижня народні депутати працюють з виборцями. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 30 листопада, о 10 годині. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, колеги.